аз искам да обърна внимание върху този изключително тежък и бих казала вече хроничен проблем на малките общини и на малките населени места. Факт е, че от доста години по тези населени места изпитват огромни затруднения по отношение на обществения транспорт, който могат да предлагат на техните граждани. Това, разбира се, е ясно заради нерентабилността и загубите, които частните превозвачи изпитват и понасят и не желаят да участват и да кандидатстват, когато се обявят конкурси от страна на общините. Това, разбира се, лишава от възможност българските граждани, живеещи там, да могат да ползват обществен транспорт, когато имат необходимост, да ползват здравни услуги. Знаете, че в малките населени места, и в малките общини нито има здравни пунктове, нито има здравни центрове, болнични заведения, нито аптеки и тези хора са принудени да изчакват понякога в седмицата единствения транспорт, който може да ги закара до общинските центрове. Мога да кажа, че една от причините, освен че тази тази дейност не се субсидира достатъчно от държавата, но не е и достатъчно добре изчистен механизмът, по който се предоставя тази услуга, и много общини, които желаят да предоставят тази услуга на гражданите, са принудени да действат на ръба. Ще кажа за една община във Великотърновска област – община Полски Тръмбеш, която искаше и прави тази възможна услуга на своите съграждани от населените места, като направи общинско предприятие, за да може всички граждани да се чувстват добре и комфортно, да имат достъп до общинския център и достъп до областния център, но това, пак казвам, е на ръба. Вие предлагате за тази дейност да се увеличи субсидията с 1 млн. лв., но е крайно недостатъчно. Нашето предложение е увеличението на тази субсидия да бъде с 25 милиона и това ще бъде крайно недостатъчно да задоволи всички нуждаещи се, да кажа, че само за област Велико Търново не е достатъчно. Цяла Северна България изпитва този дефицит и всички населени места и малки общини изпитват този дефицит по отношение на транспортни връзки между населените места. Уважаеми дами и господа, харчим пари за какво ли не, за няколко самолета и за кораби, съжалявам, че трябва да го кажа, но е факт. Оставяме без права и без достъп до основни услуги

госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Ще коментирам две от предложенията. Едното е на колегата Менда Стоянова за допълнително 1 милион в перото „Превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии“, като госпожа Стоянова казва, че този 1 милион ще бъде взет от перото „Вътрешноградски транспорт и междуселищен такъв“. Госпожо Стоянова, днес има хубаво съвпадение, когато гледаме бюджета, отвън сутринта протестираха превозвачите. Те протестираха срещу нерегламентираните превози, но, уважаеми колеги, един от транспарантите беше: „Защо 100 общини са без обществен транспорт?!“ И, уважаеми колеги, уважаеми превозвачи, 100 общини са без обществен транспорт не само заради нерегламентирания превоз, не само заради незаконния превоз, 100 общини са без транспорт, защото имате безхаберно управление, което не се интересува от тези 100 общини, които всяка година увеличава с милион-два-три средствата, необходими за нерентабилните, високопланинските и труднодостъпни линии. Необходимите средства за тези линии, уважаеми колеги, са между 60 и 70 млн. лв. по справка на Министерство на транспорта. Аз съжалявам, че днес ги няма тук и министъра на транспорта, и министъра на вътрешните работи във връзка с тези нерегламентирани превози, но необходимите средства са 60 – 70 милиона. Министерството на транспорта всяка година разплаща 50% от необходимите, тоест около 30 милиона, само че принципът за планиране на следващата година е на базата на разплатени средства от предходната. И ако не се преустанови този порочен принцип на разплащане, ще стигнем догодина или по-догодина, когато ще станат 15 – 20 милиона, тогава спират легалните превозвачи и започват да работят нелегалните превозвачи. Причината не е само, че не е криминализирано, причината е, че създавате условия да има нерегламентиран превоз. Кога има нерегламентиран превоз? Когато го няма регламентирания, когато между едно населено място в труднодостъпен район автобусът пътува понеделник, сряда и петък, но не всеки понеделник и не всяка сряда, на негово място започват да пътуват нелегалните превозвачи. Когато между София и Перник – Перник е актуална дестинация, ги няма легалните превозвачи понеже не им се субсидира линията, започват нелегалните превозвачи с маршрутките, които застават на „Руски паметник“ и возят. Така че, когато се борите с нерегламентираните превози, не се борете само през Наказателния кодекс и само вкарвайки хората в затвора. Борете се, като създавате условия за регламентиран, за редовен, за удобен превоз, за превоз такъв, с който хората да могат да отидат до аптеката, да могат да отидат да си напазаруват, да могат да живеят нормален живот. Защото след няколко седмици ще гледаме вероятно отново Закона за търговското корабоплаване и пак ще искате да криминализирате, и пак ще се заиграете с превозвачите отвън, но превозвачите знаят, че имат проблем, те искат решението тук, в тази зала. Решението, пак казвам, не е само криминализиране, решението в тази зала е създаване на условия на тези превозвачи да работят и да им се заплаща това, което са изработили, а не да работят, без да им се плаща. Нашето предложение е: допълнителни 25 млн. лв. – от 31 милиона, да станат 56. Пак казвам, при минимално необходими между 60 и 70 милиона. Предложението на ДПС е много скромно – само 4 милиона. Ще го подкрепим и него, но то е крайно недостатъчно, господин Летифов. Ако искате наистина да се преборите, уважаеми колеги, и с нелегалните превози, и да осигурите транспорт на нашите сънародници в труднодостъпните, отдалечените, високопланинските населени места, подкрепете предложението, иначе е лицемерие. Лицемерие е да казвате, че Свиленски и президентът са виновни, че има нерегламентирани превози. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Не Свиленски и президентът са виновни за това, че има нерегламентирани превози. Виновно е управляващото мнозинство, което създава условие да има регламентирани превози. Благодаря Ви.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Държавният бюджет именно в тази му част, която в момента дискутираме и разглеждаме, показва за пореден път, че в бюджет 2021 г. липсва всякаква политика и грижа за гражданите. Не само борбата с нерегламентирания транспорт няма как да бъде решена с липсата на средства, но и няма как с тези средства, които Вие сте предложили и най-вероятно ще одобрите, да се преодолеят последствията от ковид кризата. Защото, и господин Свиленски – ще се обърна и към него, не само заради нерегламентирания превоз ще намалеят тези фирми, които превозват граждани между населените места, но и заради локдауна, който наложихте сега, от днес, защото хората ще се спрат да пътуват. Това означава, че тези фирми трябва да получат едно нормално и адекватно отношение от страна на държавата. Предложението, което е направено от БСП, е един адекватен отговор на нуждите на всички тези фирми, които ще се почувстват още от събота в недостиг на средства поради липсата на пътници, защото те няма къде да пътуват. Затваряме държавата, а в същото време не обръщаме внимание на тази липса, тази липса, на този недостиг, който те ще изпитат и който те изпитват от месец март насам. Защото, когато ние говорихме още от въвеждането на извънредното положение, че трябва държавата по адекватен начин да отговори на всички тези неудобства, които изпитват, защото те не са неудобства, ами те вече са изправени пред фалит, реален фалит тези фирми, сега трябваше да се покаже отношение, а отношението го няма по никакъв начин. Защото 1 млн. лв. няма да реши тези проблеми в най-наболелите сектори, какъвто е транспортът и в частност превоза между малките населени места. Уважаеми колеги, имате уникалния шанс в момента да подкрепите нашето предложение, което, признавам, няма дори една трета да реши от проблемите, но поне ще даде глътка въздух на транспортните фирми в тези населени места, където хората се чудят с какво да стигнат от една спирка до друга. И нормално е, без да се учудвате, защо таксита и всякакви други форми на нерегламентиран превоз ще цъфтят и ще процъфтяват. Няма как да бъдат конкурентни, защото те няма да получат необходимата подкрепа от държавата. Сега е моментът това нещо да се случи. Така че, колеги, оставаме на Вашата съвест да прочетете още веднъж нашето предложение и да го подкрепите, защото в противен случай ще тежи на Вашите плещи фалитът на всички тези транспортни фирми. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА Реплики? Не виждам. Изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Георги Свиленски и група народни представители. Гласували

102 народни представители: за 34, против 48, въздържали се 20. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители. Гласували

- 500 хил. лв. – за общински пътища и улици в населените места в община Баните; - 1 млн. лв. – за подмяна на вътрешната водопроводна и канализационна мрежа в село Давидково; - 5 млн. лв. – за изграждане на междуобщински път Баните –Вишнево – Гълъбово - Сливка. 2. на ред Девин числото „677,5“ в колона 6 се заменя с числото „2 195,6“ – за изграждане на междуселищни пътища Триград –Кестен, вътрешна мрежа в село Михалково; На ред Девин числото „266,1“ в колона 5 се заменя с „366,1“ – за зимно поддържане 3. на ред Доспат числото „425,9“ в колона 6 се заменя с числото „2 425,9“ – за ремонт и реконструкция на общински път Доспат – село Късак; Късак; 4. на ред Златоград числото „491,6“ в колона 6 се заменя с числото „18 491,6“ – за изграждане на геотермална отоплителна система на гр. Златоград – втори етап – 18 млн. лв.; 5. на ред Мадан числото „1 252,6“ в колона 6 се заменя с „6 252,6“;

2 млн. лв. – за общинските пътища в Рудозем, Елховец, Витина, Поляна; - 5 млн. лв. – за довеждащи канализации от Елховското и Чепинското корито до пречиствателната станция на община Рудозем; - 2,5 млн. лв. – спортна зала в село Чепинци.

1,5 млн. лв. – за създаване на експозиция към обществена колекция (История и развитие на илюзионисткото изкуство в България) в село Момчиловци, община Смолян. 9. на ред „Чепеларе“ числото „557,9“ в колона 6 се заменя с числото „25 557,9“: 4 млн. лв. – за улици и общински пътища в селата Хвойна, Павелско, Зорница, Малево и Орехово; - 21 млн. лв. – за изграждане на път II – обход на град Чепеларе.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Дора Христова и група: чл. 50 в таблицата, в Раздел „област Пловдив“ се прави следното изменение: На ред „Сопот“ числото „7305,0“ в колона 2 се заменя с „9705,0“, а числото „222,4“ в колона 6 се заменя с „2622,4“.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния чл. 50 се правят следните промени: 7.1. В раздел „област Бургас“: - на ред Айтос, колона 6 – Целева субсидия за капиталови разходи, числото „847,1“ се заменя с числото „2 847, 1“; - на ред Руен, колона 6 – Целева субсидия за капиталови разходи, числото „1 534, 1“ се заменя

на ред „Велинград“, колона 6 – Целева субсидия за капиталови разходи, числото „887,10“ се заменя с числото „3 207,10“; - на ред „Ракитово“, колона 6 – Целева субсидия за капиталови разходи, числото „424,50“ се заменя с числото „4 416,50“. 7.3. В раздел „Област Плевен“: - на ред „Плевен“, колона 2 – Основни бюджетни взаимоотношения, числото „79 579,5“ се заменя с числото „80 079,5“,

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги, разразилата се криза, породена от COVID 19 и рестрикциите, които бяха наложени на цели сектори от бизнеса, оказаха негативно влияние върху собствените приходи на общините, като положението е още по-зле, а в някои вече е критично. За съжаление, както е видно от предложения на вниманието ни бюджет, българските общини са поставени в незавидно положение. Вменените им законови задължения за предоставяните от тях услуги на гражданите не са в достатъчна степен финансово обезпечени, а децентрализацията, за която говорим всяка година по това време, все не се случва и остава като пожелание на хартия. От „Движението за права и свободи“ смятаме, че средствата, заложени в колона 6 от таблицата – Целева субсидия за капиталови разходи, са крайно недостатъчни и не виждаме как биха удовлетворили нуждите на общините за изграждане, рехабилитация и поддръжка на пътната мрежа. мрежа. Имаме конкретни предложения, свързани с отпускането на допълнителни средства за капиталови разходи за общините Батак, Велинград и Ракитово. За община Батак предлагаме увеличението да е в размер на 1 млн. 39 хил. лв., като тук са включени основен ремонт, реконструкция на асфалтова настилка, реконструкция и подмяна на водопровод, изграждане на водопровод и канализация в трите населени места на общината, а именно град Батак и селата Нова махала и Фотино. За община Велинград предлагаме увеличението да бъде в размер на 2 млн. 320 хил. лв. В тази сума влиза ремонтът и рехабилитацията на улици в селата Драгиново, Света Петка, Пашови, Кандови, Бутрева, Долна Дъбева, Алендарова, Юндола и самия Велинград. също така предлагаме с част от сумата да се асфалтират улици от общинската пътна мрежа, които в момента са буквално черни, горски пътища и никога досега по тях не е полаган асфалт.

и прокарване на водопровод и канализация за изграждане на спортна площадка. Дейностите и обектите обхващат и трите населени места на общината – градовете Ракитово, Костандово и село Дорково. Дорково. В момента всички горецитирани улици са със силно компрометирана настилка – на места липсваща, и почти несъществуващи тротоари. След техния ремонт съществено ще се подобри благосъстоянието и стандарта на живот на населените места. Уважаеми колеги, призовавам Ви за разум при гласуването, защото и в малките населени места на европейска България живеят хора, които са коректни, съвестни граждани и данъкоплатци и които имат същите нужди и потребности, като на тези, които живеят в големите градове.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! За четвърти пореден път правя почти едни и същи предложения за общините в Смолянска област

общинските пътища са в изключително лошо състояние – самите пътища между селищата. В крайна сметка, ако трябва да кажем, че потенциалът на района е туризъм и дърводобив, това означава междуобщински пътища. Паралелно с това философията на предложението ни е за подмяна на вътрешните водопроводни мрежи. Всички знаем, че това са етернитови тръби, а когато ВиК-та се занимават с големи водни проекти, те не могат да отделят ресурс, за да могат да го инвестират. Паралелно с това няма средства и за малките населени места за подмяна на водопроводната мрежа. Такова е предложението ми за община Баните за общински пътища и за подмяна на водопроводна и канализационна мрежа. Колегата преди това го прочете конкретно. За община Девин за първи път се поставя въпрос от общинския съвет за увеличаване на средствата за зимно поддържане. Тук привличам вниманието и на министъра на финансите,

За община Златоград ключовият проект, който вече е готов и проектиран в детайли, е за изграждане на геотермалната отоплителна система в Златоград. в Златоград. Ако Златоград реши този проект, колеги, това би могло да го включите във възстановителния фонд, който се коментира, но правя анонс от трибуната на Народното събрание: община Златоград ще има възможност да си прибере хората, които работят в чужбина, и да даде друго качество на живот, а паралелно с това и развитие за Златоград.

Паралелно с това предлагам и философията защо предлагахме отново проекти, свързани с вода и канал, в община Неделино за изграждане на канализация и пречиствателна станция в самия град. Самата река е градообразуващ фактор, а проблемите от липсата на канализация се създават и по отношение на околната среда. Затова реално в момента и по оперативните програми, и през бюджета на държавата е невъзможно – привличам вниманието на Народното събрание и на министъра на финансите. Община Рудозем има изградена пречиствателна станция по ИСПА и довеждащите канализации по елховското и чепинското корито не могат да оберат това, което е необходимо, за да влезе в самата пречиствателна станция. Тя се ползва само от града Рудозем, а потенциал в пречиствателната станция има. Дай боже! В община Смолян най-тежкият път е междуобщинският път Мугла – Смолян, който се равнява почти на поддържането на този път и изграждането на прохода Шипка. Като възможностите на общината са да може да стопанисва другите пътища, но това е изключително тежко и затова привличам вниманието по отношение на пътя Мугла – Смолян. Вътрешната мрежа е на град, който е млад – на 60 години, и съм посочила част от улиците, които имат нужда да бъдат разкрити. Има една нова инициатива, която е за създаване на експозиция към обществена колекция, история и развитие на илюзионисткото изкуство в България. Другите предложения за другите общини са свързани с общински пътища, с водоснабдяване и това реално показва необходимостта,

Раздел „Област Бургас“ целевата субсидия за община Руен да се увеличи с 2 млн. лв. и тази допълнителна сума да бъде разходвана за пристройки на класни стаи и обслужващи помещения, както и за закрита спортна площадка към съществуващо средно училище „Димитър Полянов“ в село Трънак, находящо се в област Бургас, община Руен. Във връзка с приетия нов Закон за предучилищно и училищно образование от 1 август 2016 г. основно училище „Димитър Полянов“ в село Трънак бе преобразувано в обединено, а от следващата учебна 2018/2019 г. – в средно училище от 1 до 12 клас. За осъществяване на държавния план-прием след завършен 7 клас през учебната 2021/2022 г. от кмета на община Руен беше входирано проектно предложение до Министерството на образованието и науката със съответния входящ номер за пристрояване на класни стаи, обслужващи помещения и закрита спортна площадка, който проект, за съжаление, не бе одобрен по неизвестни за нас причини. С преобразуването си Средно училище „Димитър Полянов“ предостави възможност на всички младежи и девойки от селата в района на село Трънак, включително най-уязвимите – на тези, които отпадат по финансови причини, да завършат средното си образование в близко до родното им място училище. Това, уважаеми колеги, е особено важно не само за учениците от селата Каравелово, Соколица и Билка, но и за учениците от съседните малки населени места, като селата Струя, Добромир, Дропла, Дъскотна, Вишна и Ясеново, за които то се явява и най-близкото средно училище. Уважаеми колеги, през настоящата учебна 2020 – 2021 г.

предстои планиране на прием на още две паралелки от VIII клас, за които на практика няма как да бъдат осигурени помещения на този етап. Второто предложение, уважаеми колеги, на парламентарната група на ДПС в чл. 50, касаещо област Бургас, е целевата субсидия за община Айтос да се увеличи с 2 млн. лв. и тази допълнителна сума да бъде разходвана за реконструкция на общинския път I-6 – Айтос – Карагеоргиево – Тополица – Черноград – граница – община Айтос Карнобат – път I-6. Уважаеми дами и господа народни представители, става въпрос за изграждане на инфраструктурен проект – реконструкция на общински път Айтос – Карагеоргиево – Тополица – Черноград, за който община Айтос има изготвен технически проект и безспорно е един от приоритетите на местната власт. Първият етап от този важен за жителите на община Айтос проект е реализиран през 2014 г., като основният ремонт на една от най-важните общински пътни артерии в община Айтос бе финансиран с подкрепата на „Движението за права и свободи“ по Инвестиционната програма на правителството „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ и общината получи за реализирането му 1 млн. лв. от републиканския бюджет. Проектът, уважаеми колеги, е особено важен, защото обслужва жителите на пет населени места, а именно: Карагеоргиево, Тополица, Черноград, Раклиново и Поляново, които са с близо 3500 души население общо. Движението по пътната отсечка е доста интензивно. Освен това пътят е тесен и е необходимо да се разшири, като по този начин ще се осигури и по-добра безопасност на движението. Уважаеми колеги, от парламентарната група на ДПС считаме, че изложените мотиви са действително основателни и напълно аргументирани и разчитаме на Вашата подкрепа за осигуряване на финансов ресурс за сградния фонд на Средно училище „Димитър Полянов“ в село Трънак, находящо се в община Руен, и за реконструкцията на общинския път Айтос – Карагеоргиево – Черноград. И накрая, предлагаме 19 допълнително субсидирани бройки за Военноисторическия музей в Плевен, който посреща над 200 хиляди посетители годишно. Това е необходимо за тяхната нормална функционалност, уважаеми колеги, но въпреки това Министерството на културата нехае за проблемите на музея. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Али. Реплики има ли?

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Вземам думата, за да обясня защо лично аз ще гласувам „против“ този текст на вносителите, който най-вероятно ще бъде одобрен. Първо искам да поздравя ентусиазма на колегата Дора Янкова и на колегите от ДПС, които не се умориха година след година да внасят едни и същи предложения на общините, които, разбира се, тук се отхвърлят. се отхвърлят. Аз лично се уморих всяка година моят глас и гласът на избирателите от района, от който съм избран, да бъде глас в пустиня, защото Вие тук, в тази зала, година след година неглижирате проблемите на общините, неглижирате проблемите на малките населени места, с които държавата се отнася като с мащеха. Защото в тази криза, която върлува в държавата – и не само в държавата, а в цял свят от месец март насам, най-потърпевши, специално в част от България, са именно общините. Те направиха своите разходи, загубиха своите приходи, които в голямата си част отиват за покриване на капиталовите им разходи, но държавата по никакъв начин не се отнесе с тях като с субекти, които трябва да получат необходимото уважение. За съжаление, продължава порочната практика, който има нужда и който намери вратичка, да чака на килимчето пред Министерския съвет или пред министъра на финансите по начин, който никому не е известен официално как се получават пари с решение на Министерския съвет. Защото това е една порочна практика и лишава от правото народните представители да защитят интересите на своите избиратели и тук тук да защитят техните проекти, да защитят проектите на общините, които имат нужда да ги презентират и да бъдат финансирани директно през държавния бюджет. Тази порочна практика ние, уважаеми колеги, се опитахме да я прекъснем на няколко пъти през промяна в Закона за публичните финанси, но уви, управляващото мнозинство остана за пореден път нямо и глухо по темата. По тази причина аз и моите колеги ще гласуваме против този текст, защото той не отговаря на обективната действителност, не отговаря на необходимостта, която изпитват общините да покрият своите неотложни разходи за капиталови нужди, за зимно почистване, ако щете, и каквото и да е друго, за да могат заедно с всички нуждаещи се да преодолеят тази тежка криза, която ще става още по-тежка следващите месеци, предвид обстановката, която е в страната. Държавата за пореден път се показа, че е мащеха за едни и майка за други, защото в едни сектори се наливат милиарди, а други сектори просто се забравят, ако получат благоволението на джипа, ще получат пари, ако не го получат – няма да получат пари. По тази причина, уважаеми колеги, ще гласувам „против“. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. Реплики? Други изказвания? Други изказвания? Няма. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Дора Янкова. Гласували

аз лично не съм подкрепил предложенията на ДПС. Не защото не са правилни, не защото общините и гражданите на тези общини нямат нужда от средствата, за да подобрят своя живот, а защото ДПС прави, както и БСП, разбира се, предложения, които трима – четирима души ги гласуват в залата от тяхната парламентарна група. Тоест те ги правят,

Уважаеми господин Председател, от името на парламентарната група на БСП правя предложение за 30 минути почивка.

Колеги, моля заемете местата си – продължаваме работа. ИЛИЕВА: Член 51 по вносител. Предложение на народния представител Александър Николаев Сабанов. В чл. 51, в колона „Общинска администрация“ в трансферите на общините с брой на общинските съветници над 16 членове на Общинския съвет и във връзка с чл. 28а

се заменя с числото „2 143,3“ – 1 млн. лв. – за мултимедйното оборудване на 3 класни стаи; лаптопи за 10 ученика и 18 учителя; монтиране на ламинат в 10 класни стаи и обзавеждане с нови чинове, столове и ученически дъски в училището.“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

всяка от общините, които са с над 16 члена на общинския съвет, да имат система за електронно дистанционно гласуване. Според нас е антиковид мярка. Не знаем колко време още ще продължи пандемията и в крайна сметка едно такова допълнително подпомагане на общините със суми, с които ще закупят такова дистанционно управление – Система за дистанционно гласуване, ще им помогне да не се събират на едно място, да не правят сбор, както се казва на Коледа, да не се заразяват. Така че мисля, че това предложение е в духа и на сегашното време. Надявам се, че колегите ще го подкрепят. Мисля, че в мерките, които взема правителството, също може да намери място. Благодаря. Благодаря. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Имате думата, господин Богданов. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! В България има една уникална институция, която се нарича българско читалище. Тя е възникнала още по време на турското робство и е една от най-изявените прояви на еманципация на българския народ, на неговото културно и национално въздигане в ония времена. Именно на читалищата се дължи появата на почти всички културни институции, които има в България в този момент: галерии, библиотеки, музеи и така нататък. За съжаление, като че ли тези институции, особено читалищата в малките населени места не получават достатъчно средства и не могат да функционират пълноценно. Всъщност уникално е тяхното значение и в наше време, тъй като за разлика от може би всички държави – членки на Европейския съюз, и на останалите държави в Европа, където в малките населени места няма нито една културна институция, в България има читалища и те осъществяват някаква дейност, която е много хуманна и която дава на хората възможност да се докоснат до достиженията на културата макар и от самодеен характер, макар и в по-малките населени места и села.

разходи за делегирани от държавата дейности, в колона „Култура“, касаеща средствата, които получават общините, но и предлагаме да се увеличат не само с 10% тези средства, тъй като десетпроцентното увеличение на заплатите според нас не е достатъчно за тази дейност. Читалищата не получават от държавата пари за дейност. Те получават само за възнаграждение на съответните там секретар, библиотекар или ако има и други служители, но за дейност, особено в по-малките населени места, където общините нямат възможност да дофинансират тази дейност на читалищата за някакви мероприятия за културния им календар, те нямат никакви средства за това. Трябва абсолютно на собствена, на добра воля да да го правят и в повечето случаи това възпрепятства нормалния начин на функционирането на читалищните институции. В заключение само да кажа, че при обсъжданията на този въпрос отново за пореден път се сблъскахме, че, видите ли, нямало нужда за кой знае какво увеличение, тъй като в градовете – в София, или по-големите градове, били създавани изкуствено читалища, само и само да има някакви бройки, които да бъдат назначени на работа и да получават някакви средства. Уважаеми колеги, в големите градове има институции, които се занимават с културна дейност – много на брой различни, разнородни, и хората могат да получават оттам своя културен продукт, който очакват. Но в малките населени места това е единственото място, което може да се докосне до българската култура или достиженията на световната култура. Затова смятам, че трябва да подкрепим българското читалище не само като важен в исторически план културен субект,

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, госпожи и господа народни представители! Правя предложение за село Борино и тук предложението е за училището в село Борино. При мое посещение в селото, което е общински център, ми привлече вниманието директорът с изненада, че има необходимост от мултимедийно оборудване за три класни стаи, лаптопи за 10 ученика и 18 учителя и скромен ремонт за монтиране на ламинат в 10-те стаи, както и обзавеждане, чиновете са, ако посетите, колеги, училището – стари, овехтяли като цяло. Реално средата, в която децата учат – това е и възпитание. Привлякох вниманието на министъра на образованието, но реших и тук да го запиша, защото в крайна сметка това, което предлагам е увеличение в чл. 51, колона 4, където е за образование. И пак, господин Председател, искам редакционно и в протокола да се запише, че предложението ми е за училището в село Борино. Благодаря. Благодаря. Реплики? ДОРА ЯНКОВА: Извинете, да си ползвам от времето. Искам да подкрепя предложението на колегата Богданов за читалищата. Изключително е важно, защото в крайна сметка в тази криза, в която българският народ е изпаднал, духът се крепи преди всичко в малките населени места от читалищата. А моето наблюдение е не само в нашата област, че има един възход и той трябва да бъде подкрепен, защото те са център на българщината. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ Не виждам. Други изказвания? Също не виждам. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Александър Сабанов. Гласували

Утвърждава обща годишна квота за предоставяне на ваучери за почивка по чл. 59, ал. 1, т. 11 от Закона за туризма в размер на 180 млн. лв.“ Комисията не подкрепя предложението.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Министър! С чл. 59 от бюджета се утвърждава годишна квота за ваучери. Дебатът за ваучерите го водихме само преди седмица, когато разглеждахме промените в данъчните закони преди приемане на бюджета. Осъзнавайки социалното значение на един такъв инструмент, какъвто са ваучерите за храна, тогава ние от парламентарната група на „БСП за България“ предложихме разширяване на възможностите за ползването им при един работодател. Предложението бе да не се облагат с данък социалните разходи, предоставени под формата на ваучери за храна на всяко наето лице до 100 лв. месечно, а не както е в момента – до 60 лв. месечно. За съжаление, мнозинството отхвърли това нелошо от социална гледна точка предложение. Няма да връщам дебата отново за това колко полезна в социално отношение придобивка са ваучерите за храна не защото ме притеснява да го проведем отново, а защото смятам, че хората в тази зала са убедени в полезността им, но единствено партийният инат ги кара да се противопоставят. Защо не подкрепяте предложенията ни не знам. Нямам обяснение, но съм сигурен, че разбирате, че предоставянето на ваучери за храна е най-предпочитаният използван метод от фирмите в България за предоставяне на допълнителни месечни доходи на служителите и са съществена част от социалната политика на тези работодатели. Те са инструмент за мотивация и задържане на персонала. Наясно сте, че този инструмент повишава покупателната способност на служителите, оптимизира разходите на работодателя и дава възможност на търговците да увеличат оборота си – все неща, които трябва да са цели на управляващи, които и да са те. Наясно сте, че ползването на ваучери за храна ще се разширява и все повече фирми и работодатели ще имат желание да се възползват от този социален инструмент. Ако законодателят по някакъв начин препятства това разширение, не е много социално. Затова днес Ви предлагаме с бюджета за 2021 г. да определим годишна квота за ваучерите за храна в размер на 488 милиона, тоест със 188 милиона повече от миналогодишната и със 138 милиона повече от предложеното в Проекта за бюджет. Впрочем и Проектът за бюджет предвижда увеличаване на квотите, само че с едва 30 млн. лв. Това наше предложение отново е в посока разширяване на обхвата на ваучерите за храна, само че този път в посока разширяване сред по-голям брой работодатели. Тези предложения на парламентарната група на „БСП за България“ за разширяване на обхвата на ваучерите при един работодател и едно увеличаване на общата годишна квота за предоставяне на ваучери за храна от държавния бюджет са изцяло в полза на работниците и служителите и се подкрепят и от синдикатите, и от работодателите, не знам защо не се подкрепят от държавата. Освен това предложенията ни са устойчиви във времето и водени от убеждението, че ваучерите за храна са добър социален инструмент, е необходимо всяка година да се увеличава обхватът им. Използвам възможността да се обърна към народните представители от групата на „Обединени патриоти“ с призив да подкрепят нашето предложение, още повече че при предходните дебати за обсъждането на данъчните закони имаше такова аналогично предложение и от тях. Това ще ощети фиска, ако може да се говори въобще за ощетяване, защото няма да постъпят някъде около 13,8 млн. лв., тоест няма да влязат в бюджета от облагането им с данък общ доход, но за сметка на това пък ще влязат в оборот тези пари веднага, директно ще влязат в оборот, защото няма как да бъдат спестявани. И сега призивът ми е: хайде да покажем малко повече загриженост и социална отговорност към тези, които създават благата в нашата държава. Дотук свърших с ваучерите и искам да кажа личното си отношение и мнение по въпроса за предложенията на колегите от „Обединени патриоти“ за ваучерите за почивка. Аз ще го подкрепя, може би трябва да се мисли доста повече по прилагането му, но това като начин за някаква социална придобивка към работниците е добро като решение и аз ще го подкрепя.

Смятам, че страната ни в това отношение дори изостава на фона на подобни нам държави като Румъния, Словения и други, които отдавна са въвели този тип ваучер. Става дума за възможност работодателят да изплати извън възнаграждението на съответния служител сума, с която той да може да заплаща дейности, които са описани в чл. 3 от Закона за туризма. Тук говорим не само за курортни пътувания, тук говорим, че включително в заведения, които са регистрирани по по Закона за туризма, ще може да се заплаща. Идеята на тази мярка е, от една страна, социална, както преждеговорившият колега каза и това е една добра придобивка за работниците. От друга страна обаче, идеята има и своя здрав икономически смисъл, защото на практика хората, които биха получавали такива ваучери, са представители на българската средна класа – хора, които все по-често предпочитат да летуват на места извън летуват на места извън българските курорти и по този начин изнасят национален доход. Мислим, че този подход ще бъде един силен мотив тези хора да останат било на Българското Черноморие, било на другите ни курорти. И всъщност допълнителният принос, който сами биха дали към почивката си, тоест парите, които биха изхарчили от собствения си джоб, извън подкрепените от държавата ваучери, ще компенсират многократно това, от което всъщност държавата се лишава под формата на корпоративен данък. Това, което отчитат в Румъния като

Естествено, това компенсира многократно спестения корпоративен данък, тъй като говорим за действието, което ще събере държавата, и за печалбата, която ще формира съответно другата страна – оператор на туристическа услуга. Тук трябва да добавим, разбира се, че в конкретния случай ние имаме и специалната грижа за туристическия сектор, тъй като той е един от ударените от кризата сектори. Доста мерки предложихме от ВМРО, включително голяма част от тях бяха подкрепени – не само намаленото ДДС, но и подкрепата за чартърните полети. Смятам, че това ще довърши всъщност философията на промените, които предложихме преди повече от шест месеца, и призовавам колегите да го подкрепят. Благодаря, господин Веселинов. Има ли реплики? Други изказвания? Прекратявам разискванията. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители. Гласували

Предложенията са приети.

е 6500 лв. за всяко дете.“. 2. В ал. 11 числото „2880“ се заменя със „6500“.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Дора Христова: В чл. 63 се правят следните изменения: „1. Алинея 2 се изменя по следния начин: „(2) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете по чл.7, ал.1 от Закона за семейни помощи за деца за 2021 г. е, както следва: 1. за семейство с едно дете – 70 лв.; 2. за семейство с две деца – 150 лв.; 3. за семейство с три деца – 220 лв.; 4. за семейство с четири деца – 250 лв., като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 30 лв.” Алинея 6 се изменя по следния начин: „(6) Размерът на еднократната помощ при раждане на живо дете по чл. 6, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца за 2021 г. е, както следва: за първо дете – 1000 лв.; 2.за второ дете – 2000 лв.; 3. за трето дете – 3000 лв.; 4. за четвърто и всяко следващо дете – 1000 лв.;“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.

лв. (5) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2021 г. за семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца съгласно ал. 3 е 80 на сто от размера на помощта, определен в ал. 4. ал. 4. (6) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца се определя и изплаща в размера по ал. 4, т. 1. (7) Размерът на месечната помощ за отглеждане на близнаци по чл. 7, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца е 75 лв. (8) Размерът на еднократната помощ при бременност по чл. 5а, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2021 г. е 150 лв. (9) Размерът на еднократната помощ при раждане на живо дете по чл. 6, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца

ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца се определя и изплаща в размера по ал. 9, т. 1.

Размерът на еднократната помощ за отглеждане на близнаци по чл. 6а, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2021 г. е 1200 лв. за всяко дете. (14) Размерът на еднократната помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение, по чл. 8в, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2021 г. е 2880 лв. (15) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2021 г. е, както следва: 1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 930 лв.; 2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 450 лв.; 3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 350 лв. (16) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца за 2021 г. е, както следва: 1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност

Размерът на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, по чл. 10а от Закона за семейни помощи за деца за учебната 2021 – 2022 г. е 300 лв. (19) Размерът на еднократната помощ за ученици, записани в осми клас, по чл. 10б от Закона за семейни помощи за деца за учебната 2021 – 2022 г. е 300 лв. (20)

господин Председател. Уважаеми господа председатели, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! С чл. 63 от Закона за държавния бюджет на Република България се уреждат условията и размерите на семейните помощи за деца. Моето убеждение е, че държавата не трябва да пречи на тези, които могат да се справят сами, и да помага на тези, които не могат. Една държава е силна, когато помага на всички онези, които не могат да се справят сами. Част от подкрепата на държавата към хората са семейните помощи за деца. Те имат за цел да подпомогнат отглеждането на децата в семейна среда. Предоставят се 11 категории помощи, като за всяка една от тях е възприет разграничителен критерий, съобразен с предназначението на конкретната семейна помощ, а част от семейните помощи се отпускат на семейства независимо от техния доход, но за друга част са предвидени специфични критерии, съобразно тяхната насоченост или законово определения за съответната година доход на член от семейството. Изключение има за децата с трайни увреждания, за сираците и така нататък. Заради ограниченото време няма да се спирам на лутанията на управляващите в популистките им желания да се харесат на всички. Имам предвид противоречивите послания към обществото – ще има детски за всички деца, без подоходен критерий; после няма да има детски за всички деца, за да има за заплатите на полицаите; после ще има заплати на полицаите, но няма да са за сметка на детските. По скоро съм излязъл тук да изложа нашите предложения, които са част от цялостната политика на Българската социалистическа партия за семейството, децата и младите хора, изразяваща се в няколко предложения. Започваме с увеличаване на еднократната помощ за майки – студентки от 2880 лв. на 6500 лв. – това са 10 минимални работни заплати. Струват 20 милиона и от това ще се възползват 6027 майки. Продължаваме с предоставяне на еднократна помощ в размер на 6500 лв. – отново това са 10 минимални работни заплати, за всяко второ и трето дете на осигурени за минимум 24 месеца назад родители. Струва 60 милиона и от това ще се възползват работещите родители на 9230 деца. До навършване на 14-годишна възраст лекарствата за децата ще са безплатни. Струва 130 млн. лв. и от това ще се възползват 1 400 845 деца. След това предлагаме детските градини да са безплатни. Струва 60 милиона и от това ще се възползват 219 000 деца.

от 1-ви до 12 клас учебниците да са безплатни. Струва 50 милиона за 581 300 деца. И нещо много важно, за работещите родители необлагаем минимум от 500 лв. месечно за всяко дете, ненавършило 18 години. Струва 290 милиона за 755 Петър Петров.) След навършване на 18 години данъчната преференция се прехвърля от родителите към младежите, като навършилите пълнолетие български граждани няма да плащат данък върху доходите от труд

повтарям, за 1 милиард, не дори за 800, а за 1 млрд. лв. на Държавна фирма „Автомагистрали“ и тя вече изпълнява поръчки за над 4 млрд. лв. Четири милиарда, господин Петров, без да е участвала в открито състезание за тях. Няма да се спирам нормално ли е да се раздават пари без обществени поръчки. Няма да споря важно ли е да се правят инфраструктурни проекти или не. Казвам това единствено и само да обърна внимание, че мотив за отхвърляне на предложението в никакъв случай не може да бъде – няма пари. Мотиви могат да бъдат „за“ предложението, първо, сериозните размери на бедността и социалното изключване в страната ни, сериозното социално разслоение и гигантските неравенства. И на второ място, разбира се, демографската катастрофа. Населението на България се топи и застарява и всяка изминала година броят на живородените деца Това изисква спешни, засилени и конкретни мерки за стимулиране на отговорното родителство. Очаквам подкрепа от всички парламентарни групи. Много ми се искаше тук сред Вашите редици да е нашият колега Георги Марков,

Просто съм длъжен да Ви предупредя по Правилник. (Реплики.) Съжалявам. Все пак има ли към господин Гьоков реплики? Искате да дадете възможност на господин Гьоков да довърши. Имате право на лично обяснение. Тъй като бях споменат назидателно от господин Гьоков при неговата декламация, искам да кажа, че наистина, ако слушаме господин Гьоков, трябва държавата да се откаже от другите дейности и тези дребни суми – 815 милиона, 1 милиард, няма проблем.

Извинявайте, господин Председател, вземам думата, защото Вие стриктно спазвате Правилника – на секундата спирате този, който се изказва, а в същото време давате думата на човек, който уж прави лично обяснение, а всъщност ми прави реплика и аз не мога да отговоря на това, което той говори по моето изказване. Не е нормално това. Или прилагайте един и същи аршин, както се казва, към всички, или пък давайте на всички да правят каквото си искат.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

Очевидно е, че дясната половина не иска да разбере сериозността на проблема, за който говорим, а именно демографският колапс, пред който е изправена нашата страна. Очевидно отдясно не знаят, че точно тези негативни демографски тенденции влияят особено чувствително и се появяват като рисков фактор за социалнозначими обществени системи, каквито са пазарът на труда, пенсионната система, здравеопазването и образованието. Очевидно е, че не искате да разберете, че ние сме в състояние, в което вече не можем да преодоляваме тези процеси, можем само да ги забавим. Очевидно е, че Вие не знаете, че Вашата стратегия, всъщност стратегията на Борисов, приета от правителството на Борисов, 2012 – 2030 г. не работи. Аз ще Ви кажа няколко факта, които Вие слушате с неудовлетворение, но докато бяхме в почивка, отворих данните на Националния статистически институт и ще Ви кажа следните данни. Казах Ви какви са данните за периода 2010 – 2019 г. по отношение на раждаемостта. 2010 г. са родени 75 000 деца; 2019 г. са родени вече 61 000 деца. Това е буквално резултатът от Вашите мерки и Вашите политики, които вземате по отношение на демографските процеси. Ще Ви кажа едни други данни, защото може да ме репликирате, макар че е трудно вероятно, когато дебатът отсъства от тази зала.

Ето това са разликите между управлението на БСП и управлението на ГЕРБ. Така работи Вашата стратегия, уважаеми дами и господа, така работят Вашите мерки. Нашата политика и когато представяме всеки бюджет, всяка бюджетна процедура, представлява план от комплексни мерки по отношение на справяне с демографската криза. Ето защо, уважаеми дами и господа, се налага поне да се вслушате и да чуете тези данни, които Ви казва не Весела Лечева, а данните от Националния статистически институт. (Ръкопляскания от „БСП за Не виждам. Прекратявам разискванията. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Георги Свиленски. Гласували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

които получават пенсия в размер от 300 до 369 лв., която е и линията на бедност. Дотук – добре. Взимам отношение, за да Ви задам няколко въпроса и да Ви призова, когато разписвате

Искам да си представите как един пенсионер с ниски доходи примерно от община Борино – беше спомената преди малко, един от кварталите на община Борово, как, откъде ще може да пазарува с тези ваучери? Не можете да ми отговорите на тези въпроси именно и затова е разписано да са чак през месец април. Защо през април месец, когато предстоят най-тежките зимни месеци, когато пенсионерите точно тогава имат нужда от подкрепа? Защото тази помощ не сте я изчистили като визия, нямате представа още как ще се осъществи, затова ще бъде евентуално чак април месец. Има го, разбира се, и днес ще го гласуваме, но тези пенсионери трудно ще се възползват от тази помощ. Второто, което искам да кажа, е несправедливостта към другата част от пенсионерите. Тези, които ще взимат 370 лв. пенсия само за 1 лв. няма да могат да се възползват. Отново има една група, която получава подкрепа и друга – не. Не казвам, че предложението не е добро, но моля Ви, когато разписвате един закон, една наредба, представете си как ще се осъществява. Благодаря Ви.

за един получен действителен глас по чл. 26, ал. 1 от Закона за политическите партии за 2021г. е 0 лв.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 66.

АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 70: „Чл. 70. (1) Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет по реда на Закона за държавния дълг, е 4,5 млрд. лв. (2) В рамките на ограничението по ал. 1 Министерският съвет може да поема външен

000 000 евро, Договора за агентство между Република България в качеството на Емитент и Ситибанк Н.А., клон Лондон, в качеството на Фискален агент, Платежен агент, Агент по замяната, Агент по прехвърлянето и Агент за изчисляване и Ситигруп Глобъл Маркетс Дойчланд АГ в качеството на

В рамките на текущата бюджетна година разпоредителите с бюджет по държавния бюджет не могат да поемат нов държавен дълг по чл. 37, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси. В рамките на ограничението по ал. 1 Министерският съвет може да поема държавен дълг за финансиране на програми и инструменти за финансова стабилизация, включително за предоставяне на заемно финансиране на Единния фонд за преструктуриране в рамките на Единния механизъм за преструктуриране на кредитни институции и някои инвестиционни посредници.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ

тяхната валутна равностойност, в размер на 450 млн. лв. продължават до 31 декември 2021 г. в подкрепа на ликвидността на предприятия с персонал до 249 души, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от COVID-19, при спазване на законодателството в областта на държавните помощи.

„Чл. 72. В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет може да издава държавни гаранции, както следва: 1. под формата на гаранционни депозити съгласно чл. 83 - в общ размер до 100 млн. лв.; 2.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Всички сме изморени, но Ви приканвам да обърнете внимание на следното уточнение и предложение, което правя. Правилно на Банката за развитие се предоставят правата на 700 млн. лв. гаранции, както и държавни гаранции – 800 млн. лв. на правителството към Банката за развитие. (Силен шум и След като става дума за 1 млрд. лв., приблизително разпределени, ние предлагаме 450 млн. лв. да бъдат осигурени за малки и средни фирми, като по този начин осигуряваме функционирането и изпълняването на целите на Банката за развитие, а именно тези гарантирани заеми и банкови гаранции да бъдат за малки и средни фирми, а не за крупни олигархични фирми, които опоскаха банката през последните две, три години. Следователно, ако България иска да подкрепи малките и средните фирми – гръбнакът на икономиката, тук няма нищо политическо. Нека да постъпим като Германия, като Франция, като Италия и подкрепим основата на българския бизнес – малките и средните фирми, а не големите олигарски. Затова искаме 450 милиона да бъдат гарантирани за българските малки и средни фирми в рамките на тези гаранции.

Други изказвания? Няма. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Георги Свиленски и група народни представители. Гласували

„В чл. 106, ал. 1 се създава изречение второ: „Ограничението по изречение първо не се отнася за средствата за персонал.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 106, като в ал. 6 след думата „заразените“ се добавя „лица“, а думата „пандемията“ се заменя с „COVID-19“.

106 с предложените от Комисията редакционни поправки и чл. 107 с предложените от Комисията редакционни поправки. Гласували

остават по сметка на общината, която ги е събрала и се разходват по решение на общинския съвет чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетият от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци. (2) РИОСВ, на чиято територия се намира съответното депо, възстановяват от банковата сметка за чужди средства преведените и неусвоени от общините месечни обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. в срок до 31 януари 2021 г.

„Когато планираните разходи по бюджета на Министерството на правосъдието са недостатъчни, допълнителни средства за тази цел се осигуряват по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.“ 3. В чл. 28, ал. 1 думите „Министерството на финансите“ се заменят с „Министерството на правосъдието“. 4. В Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за политическите партии (обн., ДВ, бр. …): а) в § 5, ал. 7 думите „по общия ред“ се заменят с „от Националната агенция за приходите“; б) в § 6 думите „Министерството на финансите предоставя“ се заличават, а след думите „държавната субсидия“ се добавя „се предоставя“.

Гласували 126 народни представители: за 90, против 35, въздържал се 1. Подложените на гласуване текстове са приети. Уважаеми колеги, мисля, че нямаме време да започнем следващи текстове. Обявявам следващото редовно